г) в ал. 4, т. 6 думите „кандидатът или” се заличават; д) в ал. 5 думите „Минималните нива на приложимите изисквания относно изпълнението на критериите за подбор на участниците” се заменят с „Критериите за подбор на участниците и минималните нива на приложимите изисквания относно изпълнението им”; е) в ал. 6 думата „кандидатът” се заменя с „участникът”; ж) в ал. 7 думата „Кандидатите” се заменя с „Участниците”. 5.

чл. 42, ал. 3 думите „до Европейската комисия” се заменят със „за публикуване в „Официален вестник” на Европейския съюз”. 8. В чл. 43, ал. 1 след думите „Държавен вестник” се поставя запетая и се добавя „а в случаите по чл. 42, ал. 3 – след публикуването му в

алинея 3 се изменя така: „(3) За приетите решения по ал. 1, т. 2 и 3 и за мотивите за приемането им комисията уведомява всички заинтересовани участници.” 11. В Глава шеста, Раздел ІІІ се създава чл. 48а: „Чл. 48а. (1) Предоставянето на разясненията, документите и информацията по чл. 48, ал. 1, т. 4 се извършва чрез предаване срещу подпис на заинтересованото лице/участник или на негов упълномощен представител. (2) Уведомяването за решенията по чл. 48, ал. 1, т. 2 и 3 може да се извършва, освен по реда на ал. 1, и чрез изпращане на решението чрез електронната поща, посочена при закупуване на документацията за участие, съответно в офертата. При изпращане чрез електронна поща решението се смята за връчено с

която е оттеглена от участника; 3. която е с изтекъл срок на валидност и след покана участникът не е подновил валидността й; 4. на участник, който не е удължил срока на валидност на банковата гаранция за участие.” 13.

17. В чл. 59 ал. 2 се изменя така: „(2) Когато класираният на първо място участник не сключи концесионния договор в определения срок, концедентът може да определи за концесионер класирания на второ място участник.” 18. Наименованието на Глава осма се изменя така: „Спиране и прекратяване на процедурата за предоставяне на концесия”. 19. В Глава осма се създава чл. 59а: „Чл. 59а. Процедурата за предоставяне на концесия за строителство се спира с мотивирано решение на концедента или на съответния орган по чл. 19, алинеи 1-3, когато Европейската комисия е

съответният орган не е съгласен с твърдяното от Европейската комисия нарушение. (2) В деня на приемане на решение по ал. 1 органът сезира Комисията за защита на конкуренцията за установяване на незаконосъобразност, включително поради наличието на дискриминационни изисквания относно критериите за подбор или други дискриминационни технически, икономически или финансови условия в обявлението, в документацията за участие, или във всеки друг документ, свързан с процедурата за предоставяне на концесията по реда на Глава единадесета. Комисията за защита на конкуренцията в тридневен срок от сезирането й образува производство и уведомява органа и администрацията на Министерския съвет за това. (4) В производството по ал. 3 служебно се конституират като страни заинтересованите участници. (5) Спирането по ал. 1 има действие до окончателното решаване на спора с влязло в сила решение. решение. (6) Комисията за защита на конкуренцията, съответно Върховният административен съд уведомяват съответния орган и администрацията на Министерския съвет за всяко решение по производството по ал. 3 в тридневен срок от приемането му.” 20. В чл. 60: а) в ал. 1 т. 5 се изменя така: „5. определеният за концесионер участник и класираният на второ място участник последователно откажат да сключат концесионен договор.”; б) алинея 3 се изменя така: „(3) Решението по ал. 1 с мотивите за приемането му се съобщава на заинтересованите участници

осма „а” Отстраняване на нарушения в процедура за предоставяне на концесия за строителство, установени от Европейската комисия Чл. 61а. (1) Когато Европейската комисия уведоми Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз, че преди сключването на концесионен договор за строителство е извършено сериозно нарушение на правото на Европейския съюз в областта на обществените поръчки по време на процедурата за предоставяне на концесия за строителство, представителството препраща уведомлението в деня на получаването му или най-късно на следващия работен ден до администрацията на Министерския съвет, както и до Министерството на външните работи и до Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. (2) В деня В деня на получаване на уведомлението администрацията на Министерския съвет изпраща копия от него на съответните концедент и орган по чл. 19, ал. 1-3. (3) Органът по чл. 19, ал. 1-3 извършва проверка относно наличието на причините, поради които Европейската комисия смята, че е било извършено сериозно нарушение, и в зависимост от нарушението: 1. в 10-дневен срок от уведомяването по ал. 2:

по ал. 2 внася пред концедента проект на решение за извършване на действията по т. 1 или за прекратяване на процедурата в случаите по чл. 60, ал. 1, т. 4.

Съответният орган уведомява администрацията на Министерския съвет за извършените действия по ал. 3 и 4, включително за образувано производство пред Комисията за защита на конкуренцията относно твърдяното нарушение, в срок не по-късно от 14 дни от уведомяването по ал. 2 и изпраща цялата информация и документи. Когато нарушението произтича от нормативен акт, който не е в съответствие с правото на Европейския съюз, в уведомлението се посочва актът и органът, който може да го измени. Чл. 61б. (1) В деня, следващ получаването на информацията и документите по чл. 61а, ал. 5, администрацията на Министерския съвет изпраща на Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз с копие до Министерството на външните работи и до Министерството на икономиката, енергетиката и туризма отговор до Европейската комисия относно твърдяното от нея нарушение, който съдържа най-малко: 1. потвърждение, че нарушението е отстранено, или 2. информация за акта, с който процедурата е спряна, и/или за образувано производство пред Комисията за защита на конкуренцията, а когато нарушението произтича от нормативен акт – и информация относно мерките за привеждане на нормативния акт в съответствие с правото на Европейския съюз. (2) Към отговора по ал. 1 се прилагат съответните доказателства. Чл. 61в. Комисията за защита на конкуренцията изпраща решенията и определенията, постановени в производства по този закон, на администрацията на Министерския съвет в 7-дневен срок от обявяването им. Чл. 61г. Уведомленията по чл. 61а, с изключение на уведомлението от Европейската комисия до Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз, както и прилаганите към тях информация и документи се изпращат по електронен път с електронен подпис.” 22. Член 62 се изменя така: „Чл. 62. (1) Компетентният орган няма право да сключи концесионния договор преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересуваните участници за решението за определяне на концесионер, освен в случаите, когато участникът, определен за концесионер, е единствен заинтересуван участник. (2) Концесионният договор се сключва в срока, определен с решението за определяне на концесионер, който започва да тече от влизане в сила на решението за определяне на концесионер или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение. (3) Решението за определяне на концесионер влиза в сила, когато всички предходни решения в процедурата за предоставяне на концесията са влезли в сила, същото не е обжалвано,

Чл. 77а. (1) Недействителен спрямо лицата по чл. 95а е концесионен договор, който е сключен: 1. без обнародване на обявление в „Държавен вестник”, или 2. без публикуване на обявление в „Официален вестник” на Европейския съюз – когато е приложимо, или или 3. без провеждане на процедура за предоставяне на концесия, или 4. по процедура, която не е допусната от този закон, или 5. в нарушение на чл. 62, ал. 1 или 2, съчетано с нарушение на този закон, което е засегнало възможността заинтересованото лице да бъде определено за концесионер, или 6. при наличие на условията по чл. 59а, ал. 1 въпреки това процедурата за предоставянето на концесията не е била спряна, или 7. при спряна процедура в нарушение на чл. 59а, ал. 4. ал. 4. (2) Не е недействителен договор, който е сключен въз основа на влязло в сила определение за допускане на предварително изпълнение.” 26. В Глава девета в наименованието на Раздел VI след думата „договор” се добавя „или от обявяването му за недействителен”.

При обявяването на концесионния договор за недействителен всяка от страните трябва да върне на другата всичко, което е получила от нея. (2) При обявяването на концесионния договор за недействителен концесионерът дължи на концедента и приходите от експлоатацията на обекта на концесията и/или на услугата от обществен интерес.

възстановяване на разходите за управление и поддържане на обекта на концесията и/или на услугата от обществен интерес. (4) Извън случаите по ал. 1-3 отношенията между страните се уреждат чрез връщане на паричната равностойност на полученото по договора.” 30. Наименованието на Глава единадесета се изменя така: „Обжалване. Иск за обявяване недействителността на концесионен договор. Иск за присъждане на обезщетения”. 31. Член 83 се изменя така: „Чл. 83. (1) На обжалване по реда на тази глава подлежи всяко решение на органите по този закон, както и решенията на комисията за провеждане на процедурата по чл. 48, ал. 1, т. 2 и 3. Решенията се обжалват пред Комисията за защита на конкуренцията относно тяхната законосъобразност, включително относно наличието на дискриминационни изисквания, относно критериите за подбор или други дискриминационни технически, икономически или финансови условия в обявлението, документацията за участие или във всеки друг документ, свързан с процедурата за предоставяне на концесията. (2) Жалба срещу решението за определяне на концесионер може да подава само заинтересован участник в 10-дневен срок от уведомяването му за това решение. (3) Извън случаите по ал. 2 жалба може да подава всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от уведомяването за съответното решение или от узнаването му по друг начин, но не по-късно от сключването на концесионния договор.” 32. Член 84 се изменя така: „Чл. 84. (1) Жалбата Жалбата срещу решението за определяне на концесионер спира процедурата за предоставяне на концесията до окончателното решаване на спора. (2) Извън случаите по ал. 1 жалбата не спира процедурата за предоставяне на концесията, освен когато е поискана временна мярка „спиране на процедурата”.” 33. чл. 85: а) алинея 1 се изменя така: „(1) Жалбата се подава едновременно до Комисията за защита на конкуренцията и до концедента за решение по чл. 39 и по чл. 58, ал. 2, съответно - до органа, който организира провеждането на процедурата. Съответният орган е длъжен в тридневен срок от получаването на жалбата да изпрати в Комисията за защита на конкуренцията становище по нея, подкрепено при необходимост с доказателства”; б) в ал.

Когато жалбата е срещу решение за определяне на концесионер, в становището по чл. 85, ал. 1 съответният орган може да поиска допускане на предварително изпълнение за сключването на концесионния договор. Искането се обосновава, включително чрез прилагане на съответни доказателства. (2) Комисията Комисията за защита на конкуренцията допуска предварително изпълнение на решението за избор на концесионер по изключение, когато това се налага, за да се осигури животът и здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или труднопоправима вреда. (3) Не се допуска предварително изпълнение, ако искането се обосновава с икономически интереси, които водят до непропорционални последици, включително с разходите, които са резултат от: 1. отлагане изпълнението на договора; 2. откриването на нова процедура; 3. промяна на концесионера по договора; 4. изплащане на обезщетения и/или други санкции, произтичащи от договора.” 35. Член 86 се изменя така: „Чл. 86. (1) Когато жалбата не е срещу решение за определяне на концесионер, Комисията за защита на конкуренцията може да наложи временна мярка спиране на процедурата за предоставяне на концесия, ако това е поискано с жалбата. (2) Комисията за защита на конкуренцията се произнася по искането след преценка на възможните последици от налагането на временната мярка за всички интереси, които могат да се увредят, включително за обществения интерес. Преценката се извършва въз основа на твърденията по жалбата, становището на съответния орган и доказателствата, приложени от страните. (3) Комисията за защита на конкуренцията може да не наложи временната временната мярка, когато отрицателните последици от всички интереси, които могат да се увредят, превишават ползата от нейното налагане. (4) Произнасянето по временната мярка не обвързва Комисията за защита на конкуренцията при решаване на спора по същество и не засяга останалите искания на жалбоподателя.” 36. В чл. 87: а) алинеи 2 и 3 се изменят така: „(2) Когато с жалбата е направено искане за налагане на временна мярка, Комисията за защита на конкуренцията в закрито заседание с определение се произнася по искането в 7-дневен срок от образуването на производството. (3) Определението за налагане на временната мярка се съобщава на страните и подлежи на обжалване пред тричленен състав на Върховния административен съд

„Чл. 87а. (1) Когато е обжалвано решението за определяне на концесионер и концедентът е поискал допускане на предварително изпълнение за сключването на концесионния договор, Комисията за защита на конкуренцията в закрито заседание с определение се произнася по искането в тридневен срок от получаване на искането по чл. 85а, ал. 1. (2) Определението за допускане сключването на концесионния договор се съобщава на страните по реда на чл. 48а

Комисията за защита на конкуренцията служебно проверява за наличието на висящо производство срещу предходно решение по същата процедура. (2) Комисията за защита на конкуренцията спира производството, образувано по жалба срещу решение за определяне на концесионер, когато установи висящо производство срещу предходно решение по същата процедура до окончателното решаване на спора по него. (3) След влизането в сила на решението по жалбите срещу предходни решения по същата процедура производството срещу решението за определяне на концесионер се възстановява служебно или по искане на една от страните.” 38. В чл. 91:

в ал. 3 думата „лица” се заменя с „участници” и думите „Гражданския процесуален кодекс” се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс”. 39.

и”; б) алинея 2 се изменя така: „(2) Върховният административен съд се произнася в срок до два месеца от получаване на жалбата и решението му е окончателно.” 41. В глава единадесета се създава нов чл. 95а и чл. 95б:

ал. 1, т. 5; 3. всяко заинтересовано лице, съответно заинтересован участник в зависимост от етапа, на който е била процедурата към момента на уведомлението на Европейската комисия – в случаите по чл.77а, ал. 1, т. и 7. (2) Искът по ал. 1 се предявява по реда на Гражданския процесуален кодекс. (3) Срокът за подаване на иск за обявяване недействителност на концесионен договор е до два месеца от вписването на договора в Националния концесионен регистър или от узнаването, но не по-късно от една година от сключването на договора. Чл. 95б. (1) Всяко заинтересовано лице може да подаде иск за обезщетение за вреди, претърпени в резултат на нарушение на този закон при провеждане на процедура за предоставяне на концесия. (2)

„а” Алтернативни санкции Чл. 95в. Когато концесионният договор е сключен след допуснато предварително изпълнение, с решението по чл. 91, 2 Комисията за защита на конкуренцията, съответно Върховният административен съд налага на органа санкция, наричана „алтернативна санкция”, в размер 5 на сто от по-високата от прогнозираните стойности на инвестицията за срока на концесията или на приходите от експлоатацията на обекта на концесията и/или на услугата от обществен интерес за срока на концесията. Чл. 95г. (1) Санкцията по чл. 95в се налага на органа, сключил концесионния договор, и когато няма нарушение на процедурата за предоставяне на концесията, но договорът е сключен в нарушение на чл. 62, ал. 1 или 2.

Когато нарушението на чл. 62, ал. 1 или 2 е установено след приключване на производството по обжалването, санкцията се налага в ново производство пред Комисията за защита на конкуренцията, образувано по реда на глава единадесета по иск на заинтересовано лице.

ал. 2: „(2) По дела, които се отнасят до прекратяване на концесионни договори, концедентът се представлява от органа, определен по реда на чл. 77.” 45. В чл. 99, ал. 1 думата „съответният” се заменя с „длъжностно лице, определено от съответния”, а думата „длъжен” се заменя с „длъжно”. 46. В чл. 100, ал. 1 в текста преди т. 1 думата „органът” се заменя с „длъжностно лице, определено от органа”.

създават се т. 5а и 5б: „5а. „Заинтересовано лице” е всяко лице: а) което има или е имало интерес от сключването на концесионния договор; б) на което е нанесена или рискува да бъде нанесена вреда от твърдяно нарушение в процедурата за предоставяне на концесията, и в) което не е отстранено окончателно от процедурата, ако е придобило качеството на участник. 5б. „Заинтересован участник” е участник, за който са налице едновременно следните условия: а) офертата му и/или банковата гаранция за участие не са с изтекъл срок на валидност; б) не е преустановил участието си в процедурата чрез оттегляне на офертата си; в) не е отстранен окончателно от процедурата за предоставяне на концесията с влязло в сила решение.”; точка 7 се отменя; г) в т. 10 след думата „ресурси” се поставя запетая и се добавя „включително”; д) в т. 14 думите „кандидат или” и „кандидата или” се заличават.” Преди дискусията по тези текстове, които би следвало да бъдат съответни на обема на § 63, да благодарим на госпожа Фидосова за издържания доклад. Колеги, има ли становища?

където се променят около 40-50 (не можах да преброя колко) текстове от Закона за концесиите. Един закон, който концентрира в себе си изключителни икономически интереси!

Ще направя само скромен принос като опит за подобряване на текстовете на три места. Чудя се как да процедираме, но няма значение. Първо, на стр.

Искам да попитам защо се отнема правото на Комисията за защита на конкуренцията да установява незаконосъобразни действия, съответно бездействия? Предлагам

постановява решение, с което отменя незаконосъобразното решение на органа или установява незаконосъобразно действие, съответно бездействие”. Защо отнемаме правото на комисията да установи съответно действие или бездействие, което е незаконосъобразно? Смятам, че не е логично – в същото производство или да отмени решението (хипотеза, която се запазва), или да констатира или да констатира законосъобразни действия или бездействия. Така че формалното ми предложение в тази сложна процедура, в която се намираме, е в чл. 91,

предложението да се отнеме правото на Комисията за защита на конкуренцията да установява незаконосъобразни действия, съответно бездействия в това производство.

на органа или установява незаконосъобразно действие, съответно бездействие”. Предложението е да отпадне установяването на незаконосъобразно действие, съответно бездействие на органа.

„Заинтересован участник” е участник, за който са налице едновременно следните условия:”. Предлагам да отпадне буква „а”.

Защо? Защото може да се окаже, че в едно производство ако са изтекли банковата гаранция или срокът за валидност, ще се прекрати цялото производство, а знаем колко продължава едно производство. Дадени трите критерия в кумулация,

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Миков, първо - защо с един параграф се прави това изменение. Измененията са аналогични на това, което приехме преди малко по Закона за обществените поръчки. Те са по същата Директива 2007/66, която имаме задължение да транспонираме и която не сме транспонирали като директива задължително в срок, за което имаме процедура по инфрийчмънт срещу страната. По отношение на конкретните бележки. Първата – по чл. 91, защо отпада „на органа или установяване законосъобразно действие, съответно бездействие”? Това е в същата логика. Аналогично и на това, което приехме преди малко за обществените поръчки. Текстът на т. 2 остава – чета го, за да стане ясно: „2. отменя незаконосъобразно решение и със задължителни указания връща преписката на органа за продължаване на процедурата за предоставяне на концесия от последното законосъобразно решение или действие”. Така записано е по-общо и обхваща абсолютно всички случаи, които са и по директивата. По отношение на това, което поставихте в чл. 106 – защо заменяме в чл. 106 – защо заменяме с „длъжностно лице”? Защото няма друго, което участва в тези процедури. Само и единствено длъжностно лице и то в качеството си на длъжностно лице, което участва, може да бъде наказано с такава санкция - „глоба”. По отношение на третото

искам да направя, едно уточнение по т. 47 – за изменението в чл. 106. Това е задължение за чисто формални действия,

търси административна отговорност от кметовете или министри, защото това са органите, които досега подлежаха на наказание. МИХАИЛ МИКОВ (КБ, от По отношение на изменението в т. 50 относно определението за заинтересован участник. Няма логика едно лице, чиято оферта е с изтекла валидност, и след като е поканено надлежно от органа, който организира процедурата, не е продължило срока на валидност на офертата си

приключват делата, каним ги да си подновят офертите и те не го правят. Това е чиста загуба на време за обществения интерес. Същото важи и за банковата гаранция – изтича срокът на валидност, те нямат грижата да го подновят

По отношение изложение на вносителя Ви е известно, че няма процедура по реплики и дуплики.

Уважаема госпожо председател, процедурата, която намирам, че ми дава право, е да призова да не вземате предвид

два или три случая след приключване на процедурата тези, които са поддържали две години подред, са се отказали. Ако ние приемем този аргумент, ще лишим десетки правоимащи да претендират, защото е трябвало да поддържат и офертата си, и банковата си гаранция през целия този период. Затова този аргумент може да има известна тежест, който изложихте.

представител Михаил Миков? Така да разбирам. Имам следното процедурно предложение. Нека да дадем възможност на комисията с представителите на вносителя да съобрази становищата „за” и „против” в рамките на днешното обсъждане. Поради това предлагам да гласуваме отлагане на разискванията, докато текат докладите

„ДОКЛАД за първо гласуване на Комисията по земеделието и горите относно: Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи: 1. № 054-01-9, внесен от народния представител Михаил Михайлов и група народни представители на 18 февруари 2010 г.; 2. № 054-01-22, внесен от народния представител Любен Татарски на 19 март

№ 002-01-47, внесен от Министерския съвет на 1 юни 2010 г. Комисията по земеделието и горите проведе заседание на 3 юни 2010 г., на което обсъди Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, № 054-01-9, внесен от Михаил Михайлов и група народни представители на 18.02.2010 г., № 054-01-22

и № 002-01-47, внесен от Министерския съвет на 01.06.2010 г. В работата на комисията взеха участие госпожа Светлана Боянова – заместник-министър на земеделието и храните, представители на неправителствени организации, граждански сдружения и експерти. Първият законопроект беше представен от неговия вносител народния представител Михаил Михайлов. Той изтъкна, че предложението е направено във връзка с опасността Европейската комисия да санкционира България за предоставянето на нерегламентирана държавна помощ по повод заменени земи от държавния горски фонд и респективно опасността замените на земеделски земи от държавния поземлен фонд да бъдат обявени също за нерегламентирана държавна помощ. Затова се предлага налагането на забрана за застрояването на земеделски земи, придобити от физически и юридически лица, и общини по реда на чл. 24г преди 1 януари 2010 г. законопроекта има постъпило писмено становище на Министерството на земеделието и храните. Народният представител Венцислав Върбанов изрази несъгласие със законопроекта и изтъкна, че предложението представлява крайна мярка, която ще попречи на застрояването на всички земеделски земи, включително на земите придобити с цел комасация във вътрешността на страната от добросъвестни собственици, както и че такова решение ще блокира общините в изпълнението на важни за тях инвестиционни проекти. Председателят на комисията госпожа Танева припомни, че и в момента с решение на Народното събрание е спряна възможността за промяна на предназначението на земеделски земи, придобити чрез замяна от държавния поземлен фонд в така наречените черноморски общини, до приемане на съответните законодателни промени. Вторият законопроект беше представен от вносителя народния представител Любен Татарски. Той изтъкна, че целта на предложените промени е да се въведе единен режим на управление и стопанисване на земите от общинския поземлен фонд, аналогичен с този на държавния поземлен фонд и да се премахнат неоправдани ограничения, наложени в тежест на общините. предложенията се създава възможност за подобряване на приходната база в общинските бюджети и за увеличаване на техния инвестиционен ресурс. С промените в чл. 10б се предлага обезщетението със земеделски земи от общинския поземлен фонд да се извършва само в случаите, когато в резултат на проведените мероприятия върху земите на бившите собственици са изградени В този смисъл е и предложението относно чл. 10в. С промените в чл. 11, ал. 4 се предлага отмяна на възможността за обезщетяване със земите по чл. 19 при представянето на съдебно решение за признато право на собственост

който е аналогичен с този на земите от държавния поземлен фонд. В чл. 24г се изменят разпоредбите, регламентиращи допустимите случаи на замяна на земеделски земи – общинска собственост, със земеделски земи, собственост на държавата, или юридически лица, като се разширява обхвата на изключенията. С промените в чл. 25 се цели създаване на единен режим за стопанисване, ползване, управление и разпореждане на земите от общинския поземлен фонд, състоящ се от от земите по чл. 19 или така наречения остатъчен фонд, от мерите и пасищата и от останалата земеделска земя, общинска собственост, възстановена по общия ред, като ограничителния режим съществуващ досега само за мерите и пасищата се разпростира и върху останалите видове земи – общинска собственост. Прецизират се и случаите, в които е допустима промяната на предназначението на земите от общинския поземлен фонд. Предлага се намаляване на изискуемите мнозинства и при промяна на предназначението на земеделските земи. Предлага се да бъде разширено правното действие на регламентираната в чл. 26, възможност за предоставяне на държавни и общински земи за безвъзмездно ползване в пустеещи райони, определени от Министерския съвет, като по отношение на земите от общинския поземлен фонд това ще се извършва със санкция на общинския съвет. чл. 34, регламентиращ отнемането по административен ред на неправомерно ползвани земеделски земи, се предлага специалната защита на земите по чл. 19 да се разпростре върху всички земи от общинския поземлен фонд, като е предвидено дължимите плащания за неправомерно ползваните общински земи да бъдат внасяни в бюджета на общината. В чл. 36 се премахва възможността за определяне на цени, по-ниски от определените с Наредбата на Министерския съвет за имоти по §4. Предложението по чл. 37д, ал. 2 е за изключване на общините от кръга на субектите, за които важи ограничението за срок от 10 години да не се разпореждат с придобитите чрез замяна или покупко-продажби с цел окрупняване съседни имоти. С промените в чл. 37и и чл. 37о отпадат изискванията за мнозинство от две трети от общинските съветници при приемане на решенията, свързани с управлението, ползването и стопанисването на мерите и пасищата. В административно наказателните разпоредби се предлага за нарушения, засягащи земите от общинския поземлен фонд, актовете за констатиране на нарушенията да се съставят от длъжностни лица, определени от кмета на общината, съответно наказателните постановления да се издават от кмета. се глобите и имуществените санкции за нарушения, извършени за земи от общинския поземлен фонд да постъпват в общинския бюджет. Направени са промени насочени към разграничаване на правомощията на държавните и общински органи в зависимост от собствеността на земите. В преходните и заключителните разпоредби се предвижда заварените процедури за имотно обезщетение да бъдат приключвани по новия ред. В Закона за сдруженията за напояване е предложена отмяна на разпоредби, според които публична общинска собственост се изземва и се предава безвъзмездно в собственост на частни лица. Промените в Закона за опазването на земеделските земи са с цел синхронизиране с промените, предложени в законопроекта. Въвеждат се разпоредби, регламентиращи допустимите случаи на промяна на предназначението на земеделски земи, независимо от тяхната собственост. промяна на предназначението на земи от общинския поземлен фонд да постъпват в общинския бюджет. Предлага се общините да бъдат освободени от заплащане на държавни такси при промяна на предназначението на земи от държавния поземлен фонд за общински нужди. По законопроекта е постъпило писмено мотивирано становище на Министерството на земеделието и и храните с конкретни бележки по предложените текстове. Постъпило е и становище от Националното сдружение на общините в Република България, изразяващо подкрепа за законопроекта. В дискусията взеха участие народния представител Венцислав Върбанов, Петя Раева, Димчо Михалевски, Атанас Камбитов, Георги Божинов, Десислава Танева и Пенко Атанасов. Народният представител Венцислав Върбанов изказа подкрепата

Той предложи да не бъде предмет на обсъждане това предложение, тъй като няма готовност за цялостно разрешаване на проблема и припомни, че по-голяма част от мелиоративната инфраструктура не съществува, а там, където тя е останала е с изтекли амортизационни Народният представител Петя Раева също изрази становището, че предложението относно Закона за сдруженията за напояване трябва да бъде оттеглено, тъй като духът на закона е придобиването и владението на собствеността върху хидромелиоративния хидромелиоративния фонд от сдруженията за напояване. Целта е да се постигне по-ниска себестойност на водата за напояване на съответната територия и да бъде предпазен и подобрен този фонд. Освен това, така сдруженията ще могат да кандидатстват по програми за финансиране, нещо, което общините не правят. тя обясни, че приемането на предложението ще лиши целия закон от смисъл. Народният представител Атанас Камбитов подкрепи законопроекта с аргумента, че той ще доведе до децентрализация, до по-голяма самостоятелност на общините при разпореждане със земите от общинския поземлен фонд и до отпадане на ограниченията, създаващи проблеми при реализиране на инвестиционни проекти. Той определи предложените промени като реална антикризисна мярка в помощ на общините. Народният представител Пенко Атанасов подкрепи законопроекта в основната му част, а по отношение сдруженията за напояване призова да се изчака с промените, като изтъкна, че в аргументите на вносителите има логика и може да се помисли за това как общината може да участва в решението за предоставяне на собствеността върху съоръженията, но това трябва да стане, когато има готовност за цялостни промени.

От името на министерството заместник-министър Боянова изрази принципна подкрепа за законопроекта. По отношение на текста, касаещ сдруженията, тя информира, че при работата върху стратегията за хидромелиорации се вземат предвид направените анализи на проблемите в сектора, на съществуващия ресурс и че първо трябва да се прецени къде да бъдат насочени усилията за подпомагане чрез Програмата за развитие на селските райони и едва тогава да се пристъпи към промени. От министерството изказаха съображение и по отношение на предложения режим за мерите и пасищата и възможността за промяна на тяхното предназначение. Причината е, че мерите и пасищата имат особен режим на защита, обусловен от европейското екологично законодателство и от задължението държавите-членки да поддържат определено количество мери и пасища на територията на страната. С оглед поддържането на този публичен ресурс, промяната на статута трябва да се случва след като за дадена територия има устройствени планове, изработени и одобрени от общината с оглед местния обществен интерес. В отговор, народния представител Татарски обясни, че предложението не променя режима на разпореждане за мерите и пасищата, а само пренася този режим и за другите общински земи. се само изискуемото мнозинство от три четвърти и изискването за провеждане на референдум. Относно сдруженията за напояване, той се съгласи промените да бъдат разгледани при внасянето на готвения законопроект за изменения и допълнения на Закон за сдруженията за напояване. В резултат на проведените разисквания комисията се обедини около становището да подкрепи предложения законопроект, внесен от Любен Татарски, като между първо и второ четене § 19, относно промяна на Закона за сдруженията за напояване, следва да отпадне. Третият законопроект беше представен от вносителя – народния представител Димитър Аврамов, който изтъкна, че с предлаганият чл. 4а се възстановява съществуващата до 2009 г. разпоредба, даваща правото на пръв купувач купувач в полза на арендаторите и наемателите по дългосрочни договори над 4 години, за ползваните по съответния договор земи. Той изтъкна, че предлаганата редакция е съобразена с възникналите проблеми, довели до отменянето на разпоредбата и нейното повторно въвеждане не би затруднило процеса на сключване на арендни договори и на търговия със земеделска земя. Освен това, ще се улесни очертаването на допустимите за подпомагане площи, на което подпомагане имат право само ползвателите, ще се осигури възможност за дългосрочно ползване на земите и ще се даде възможност за комасиране на ползването на земеделските земи.

на областната дирекция „Земеделие” да назначава и освобождава състава на общинските служби и служителите в областните дирекции. Промените в чл. 37в предвиждат само вписаните нотариално заверени договори да бъдат правно основание за участие в сключването на споразумение за ползване на масиви земеделски земи между собствениците и/или ползвателите. По този начин отпада възможността за участие при разпределението на едногодишни невписани договори. Вносителят изтъкна, че разпоредбата цели ограничаване на възможността за представяне на неправомерно сключени договори пред комисията, ръководеща сключването на споразумения, тъй като тази комисия не може да установи достоверността на договорите. ползвателите на недоговорени по надлежния ред земи се създава задължението да заплащат определената за съответното землище средногодишна рента. На неплатилите се отнема възможността да ползват такива земи за следващата стопанска година и те се санкционират с трикратния размер на определеното рентно плащане. ползващи земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 задължението за рентното плащане е в края на съответната стопанска година, а не авансово, както е по досегашния ред. Задължителният характер на заповедта по чл. 37в ще доведе до ограничаване на застъпванията при очертаване на площи за подпомагане от

една община има землища, намиращи се в различни природни и географски условия, водещо до съществена разлика в нивата на пазарното среднорентно плащане. По законопроекта е постъпило писмено мотивирано становище на Министерството на земеделието и храните. В дискусията взеха участие народните представители Венцислав Върбанов, Георги Божинов и Петя Раева. Народният представител Венцислав Върбанов изрази съгласие със законопроекта и изтъкна, че предложената редакция на §4а е прецизна и ще реши проблемите, довели до отмяната на този член. Той изтъкна, че това е стъпка към окрупняване на ползването на земеделските подчерта, че правото на първи купувач се дава на хората, инвестирали пари в повишаване на качеството на земеделските земи. Въвеждането на това право не засяга интересите на собствениците,

на земеделски земи, притежаващи над 10 на сто от обработваемите земеделски земи в едно землище, могат да предложат план за уедряване, включващ земеделски земи от държавния и общинския поземлен фонд, и земи – собственост на физически и юридически лица. Георги Божинов подчерта, че внесеният законопроект решава въпроси, поставени от него при предишното изменение на закона по отношение на т.нар. „бели петна” и относно необходимостта от създаване на механизъм за удостоверяване, че арендните и наемните вноски са платени. Той предложи да се направи по-ясна редакция на чл. 37в, ал. 7 в тази посока. По отношение на чл. 4а, народния представител Божинов каза, че трябва да се създаде възможност, при наличието на воля в преобладаваща част от собствениците, да бъде допуснат друг арендатор. Народният представител Петя Раева изрази становището, че ще се въздържи от подкрепа на законопроекта, тъй като счита, че чл. 4а нарушава правата на собствениците и призова да бъде поискано становището на Комисията по правни въпроси по този параграф. параграф. В заключение, народния представител Димитър Аврамов подчерта, че предложеният текст за чл. 4а по никакъв начин не накърнява правата на собствениците и припомни, че всеки е свободен да сключва договор за две или три години и не е длъжен да сключва договор за четири и повече години. Освен това, с цел ускоряване на процедурата, смята между първо и второ четене да внесе предложение срокът за отговор на ползвателя да бъде съкратен от 30 на 15 дни. От името на министерството, заместник-министър Боянова подкрепи внесения законопроект, като изрази готовност между първо и второ четене министерството да направи конкретни предложения за прецизиране текста на чл. 4а. Според нея предложението, при изготвяне на споразуменията да участват договори, които са вписани и са над една година, ще създаде по-голяма сигурност при ползването на земеделските земи и при заявяването на площите подлежащи на подпомагане. Законопроектът на Министерския съвет беше представен от заместник-министър Боянова. Тя изтъкна, че с предложените промени се приравнява уредбата за придобиване на правоспособност и за осъществяването на дейността по оценяване на земеделски земи, съдържаща се в Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, с общия режим на независимите оценители, въведен със Закона за независимите оценители, който регламентира правния им статут, условията и реда за придобиване на правоспособност и за упражняване на професията оценител. чл. 31 се създава разпоредба относно безвъзмездно предоставяне на цифрови данни от картата на възстановената собственост на разпоредители с бюджетни кредити – държавни органи и на общини, във връзка с изпълнението на техни правомощия. С изменението на чл. 33, ал. 1 отпада изискването министърът на земеделието и храните да назначава и освобождава състава на общинските служби по земеделие. Уреждат се и заварените трудови и служебни правоотношения на служителите от общинските служби по земеделие. Предвидени са преходни норми за статута на оценителите на земеделските земи, регистрирани по досегашния ред и за недовършените процедури по заявления за регистрация до министъра на земеделието и храните. След проведените разисквания: 1. С 1 глас „за”, 7 гласа „против” и 8 гласа „въздържали се”, Комисията по земеделието и горите предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, № 054-01-9, внесен от народния представител Михаил Михайлов и група народни представители на 18 февруари 18 февруари 2010 г. 2. С 18 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Комисията по земеделието и горите предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, № 054-01-22, внесен от народния представител Любен Татарски на 19 март 2010 г.; 3. С 10 гласа „за”, без „против” и 4 гласа „въздържали се” Комисията по земеделието и горите предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, № 054-01-29, внесен от народните представители Десислава Танева, Димитър Аврамов и Стоян Гюзелев на 31 март 2010 г. 4. Със 17 гласа „за”, без „против” и 1 глас „въздържал се”, Комисията по земеделието и горите предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските

„На свое редовно заседание, проведено на 27 май 2010 г., Комисията по регионална политика и местно самоуправление обсъди законопроекти за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, № 054-01-9,

на чл. 4, ал. 2 от закона на земеделски земи, придобити чрез замяна, със земи от Държавния поземлен фонд до 1 януари 2010 г. Народните представители, взели участие в дискусията, изразиха становище, че предложението тези земи да не могат да бъдат застроявани по реда на чл. 4, ал. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, е неприемливо, тъй като по смисъла на тази разпоредба върху земеделските земи се разрешава строителството на сгради и съоръжения, свързани с ползването им, при условия и по ред, установени със Закона за устройство на територията. Съгласно чл. 12, ал. 3 от ЗУТ без промяна на предназначението в земеделските земи се допуска застрояване на обекти, чиито функции са съвместими с предназначението на имотите, при спазване на действащата нормативна уредба и въз основа на подробен устройствен план или виза за проектиране, издадена от главния архитект на общината. Основната цел на предложените изменения и допълнения в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, внесен от народния представител Любен Татарски, е да се създаде по-добра нормативна основа за управление и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд от страна на общинските съвети и кметовете на общини. Предложените промени са съобразени с конституционно гарантираното право на собственост на общините и произтичащото от това право на общинските съвети и кметовете да управляват тази собственост в интерес на териториалната общност и да приемат самостоятелни решения в рамките на предоставената им от закона компетентност. С промените, предложени в законопроекта, се създават възможности за премахване на някои неоправдани задължения и ограничения, наложени в тежест на общините от действащите разпоредби на закона. Първата част от промените е свързана с отмяна на задължението за обезщетяване собствениците със земи от общинския поземлен фонд в преобладаващата част от случаите, когато върху тях са реализирани мероприятия, които не позволяват възстановяването им в собственост. В предложените промени се предвижда обезщетяването със земи от общинския поземлен фонд да се извършва само в случаите, когато в резултат на проведените мероприятия, върху земите на бившите собственици са изградени обекти, които са общинска собственост. Независимо, че голяма част от тези процеси са приключили, целесъобразно е промяната в съответните разпоредби да бъде извършена с оглед на справедливото им принципно разпределение на задълженията между държавата и общините. следващата част от промените законопроектът предлага въвеждането на единен режим за управление и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд, съобразен с начина на тяхното ползване. Досега съществуват три различни режима – единият е по отношение на така наречения остатъчен фонд, тоест за земите по чл. 19. На следващо място, това е режимът на мерите и пасищата. И на трето място, това е режимът на останалите земеделски земи – общинска собственост, възстановени по общия ред. С първите два режима бяха наложени неоправдани ограничения за промяна на предназначението или извършване на разпоредителни сделки, при това в преобладаващата част от случаите – с неясно и противоречиво съдържание на отделни разпоредби, както помежду им, така и с разпоредби от законодателството за общинската собственост. Това изключително затруднява общинските съвети не само за провеждане на инвестиционна политика, при това за важни за тях обекти на социалната и техническата инфраструктура, но и за приемането на правилни законосъобразни решения. В тази връзка са предложени промени в разпоредбите на чл. 19 и чл. 25 от закона, както и на свързаните с тях други разпоредби от закона. Предлага се единен режим за земите от общинския поземлен фонд, чрез който да се синхронизират разпоредбите на специализираното законодателство за земеделските земи със законодателството на общинската собственост. Прецизират се и случаите, в които е допустима промяната на предназначението на земите от общинския поземлен фонд, независимо от начина на трайно ползване, като по същество е възприет ограничителният режим, действащ досега само по отношение на мерите и пасищата, като са предложени различни възможности, когато промяната на предназначението е за нуждите на физически и юридически лица. Наред с това са предложени ограничения за промяна на предназначението на земеделски земи от държавния и общински поземлен фонд, придобити от физически или юридически лица чрез използване на регламентираните от закона способи за уедряване. Предложени са и промени в частта за налагане на санкции при нарушения на закона. Предлага се глобите и имуществените санкции за нарушения, извършени за земи от общинския поземлен фонд, да постъпват в общинските бюджети. Направени са и някои други предложения за промени, предимно от правно-технически и редакционен характер, насочени към прецизиране на отделни разпоредби по отношение на разграничаване на правомощията на държавните и общинските органи в зависимост от собствеността на земите. В Преходните и заключителни разпоредби са направени предложения за промени в Закона за опазването на земеделските земи, насочени към синхронизиране с промените, предложени в разпоредбите на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Основната част от промените са свързани с въвеждане на разпоредби, ясно регламентиращи допустимите случаи на промяна на предназначението на земеделски земи, независимо от тяхната собственост, тъй като досега такива разпоредби липсваха в закона. Наред с това са предложени промени, възстановяващи предишни хипотези от закона, при които таксите за промяна на предназначението на земи от общинския поземлен фонд да постъпват в общинския бюджет. Предлага се също така общините да бъдат освободени от заплащане на държавни такси при промяна на предназначението на земи от Държавния поземлен фонд за общински нужди. По този начин ще се подпомогнат финансово общините при реализацията на важни за тях проекти, особено в областта на социалната и техническата инфраструктура. отмяна на разпоредби от Закона за сдруженията за напояване, според които досега неправомерно се изземваше публична общинска собственост и се предаваше безвъзмездно собственост на частни лица. на общините в Република България, в което се изразява категоричната подкрепа на предложените изменения и допълнения в закона. Предложените в законопроекта промени са съобразени и отговарят на голяма част от исканията и предложенията на общините за изменение на законодателството в тази област. По този начин ще се осигурят необходимите нормативни предпоставки за общините да прилагат ясни правила за управление и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд. Ще се създаде възможност за подобряване на приходната база в общинските бюджети и за увеличаване на инвестиционния им ресурс, както и на възможностите им за разработване и кандидатстване за финансиране и реализация на важни за тях проекти. храните изрази притесненията на министерството, че не във всички землища има земи от Държавния поземлен фонд за обезщетяване на собствениците в случаите, когато собствеността им не може да бъде възстановена, поради реализирани мероприятия от държавата. В тази връзка е целесъобразно в такива случаи да се допусне обезщетяването да се извършва със земи от остатъчния фонд като същевременно се предвиди и срок, в който да приключат процесите за установяване на границите на земеделските имоти, за които е издадено решение на общинската служба по земеделие за признаване правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници, за изпълнение на съдебни решения за признато право на собственост и обезщетяване на собствениците със земи от остатъчния фонд по чл. 19 от закона. В хода на дискусията народните представители се обединиха около становището, че предложените изменения и допълнения са целесъобразни и следва да бъдат подкрепени. Наред с това участвалите в дискусията обърнаха внимание, че при обсъждането на законопроекта за второ гласуване в Преходните разпоредби следва да се предвиди срок за приключване на процесите по възстановяване на собствеността и обезщетяване на собствениците. Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика и местно самоуправление: - с 3 гласа „за”, без „против” без „против” и 9 гласа „въздържали се”, предлага на Народното събрание Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, № 054-01-9, внесен от Михаил Михайлов и група народни представители, да не бъде приет на първо гласуване; с 12 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” предлага на Народното събрание Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, № 054-01-22, внесен от Любен Татарски, да бъде приет на първо гласуване.” Благодаря. Преди да започнем обсъждането на първо гласуване на предложените четири законопроекта за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, ще се върнем към гласуването

Не виждам желаещи. Подлагам на гласуване предложенията на народния представител Михаил Миков по т.

Подлагам на гласуване предложенията на народния представител Михаил Миков по т. 38 за промени в чл. 91, за отпадане на буква „а”

на народния представител Михаил Миков за отхвърляне на този текст. Гласували

Последно предложение – от народните представители Михаил Миков и Георги Божинов, за отхвърляне на текста по т. с който в § 1 от Допълнителните разпоредби се предлага създаването на нова точка 5б в буква

Преди почивката гласувахме § 64, който систематично следва след § 63, с което на второ гласуване е приет изцяло Законът за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! „Д О К Л А Д по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, № 002-01-47, внесен от Министерския съвет на 1 юни 2010 г. На свое редовно заседание, проведено на 23 юни 2010 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. На заседанието присъстваха от Министерство на земеделието и храните: госпожа Лилия Стоянова – началник на отдел в Главна дирекция „Земеделие, гори и поземлени отношения”, и госпожа Стойка Куртева - юрисконсулт в Главна дирекция „Земеделие, гори и поземлени отношения”; от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма: Валентина Танева – държавен експерт в дирекция „Икономическа политика”, и от Камарата на независимите оценители в България: Людмил Симов – председател, председател, Венцислав Ненов – член на Управителния съвет, Георги Андонов – член на Управителния съвет, и господин Борис Гиздаков – член на Контролния съвет. Законопроектът беше представен от госпожа Лилия Стоянова, началник на отдел в Главна дирекция „Земеделие, гори и поземлени отношения” от Министерство на земеделието и храните. Предложените със Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи промени са следните:

с общия режим на независимите оценители, въведен със Закона за независимите оценители. На практика това означава при разпоредителни сделки със земи от държавния поземлен фонд, когато не се предвижда оценяването да се извършва на база данъчна оценка по Закона за местните данъци и такси, оценките да се възлагат на независим оценител по договор срещу възнаграждение по реда на Закона за обществените поръчки. В проекта са предвидени преходни норми за: - статута статута на оценителите на земеделските земи, регистрирани по досегашния ред; - недовършените процедури по заявления за регистрация до министъра на земеделието и храните. По аналогия с уредбата на преходния период в Закона за независимите оценители (§ от Преходните и заключителните разпоредби) се предвижда възможност в едногодишен срок от влизането в сила на закона оценителите на земеделски земи, включени в списъка по чл. 19а, ал. 8 от закона, да подадат заявление и по право да се впишат в регистъра по чл. 15 от Закона за независимите оценители. Право за вписване при облекчени условия ще имат и лицата по висящи производства за включване в списъка по чл. 19а, ал. 8 от Закона за за собствеността и ползването на земеделските земи, които се довършват от министъра на земеделието и храните. В този случай оценителите ще могат да се впишат в регистъра на Камарата на независимите оценители в тримесечен срок от обнародването на списъка в „Държавен вестник”. След изтичането на едногодишния срок от влизането в сила на закона оценки на земеделски земи и съдебно-счетоводни експертизи по чл. ал. 8 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи ще могат да се извършват само от независими оценители, вписани в регистъра по чл. 15 от Закона за независимите оценители.

В чл. 31 се създава разпоредба относно безвъзмездно предоставяне на цифрови данни от картата на възстановената собственост на разпоредители с бюджетни кредити – държавни органи, както и на общини, във връзка с изпълнението на техни правомощия. Изричното уточняване се налага във връзка с изискването по чл. 15, ал. 3 от Закона за достъп до пространствени данни специфичните дейности за услуги и обмен на пространствени данни да бъдат уредени със специален закон. 2. С изменението на чл. 33, ал. 1 отпада изискването министърът на земеделието и храните да назначава и освобождава състава на общинските служби по земеделие вследствие на структурните промени в системата на органите по поземлената собственост и статута на общинските служби по земеделие като териториални звена към областните дирекции „Земеделие”. Уреждат се и заварените трудови и служебни правоотношения на служителите от общинските служби по земеделие. 3. Предлага се чл. 37ж да отпадне. Отделен подзаконов акт не е необходим, тъй като уредбата на техническите дейности е предмет на множество подзаконови нормативни актове по устройство на територията. Госпожа Валентина Танева, държавен експерт в дирекция „Икономическа политика” към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, отбеляза, че предложеният законопроект в този вид не предоставя адекватни правни средства за постигане на заложените цели поради допускането на непълноти и противоречия в предложената нормативна регламентация, касаещи реда за придобиване на правоспособност от оценителите на земеделски земи. Симов от Камарата на независимите оценители в България изрази принципна позиция, че обществените отношения, свързани с условията и реда за упражняване на професията „независим оценител”, следва да се регулират от Закона за независимите оценители. След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за” – 10 народни представители, „против” – 1 народен представител, и „въздържали се” – 3 народни представители. Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, внесен от Министерския съвет.” ЦАЧЕВА: Дебатите са открити. Законопроектите са разпределени на Комисията по правни въпроси. Изтекли са сроковете, в които следваше да представи доклад. Тъй като е съпътстваща, няма пречка да ги гледаме и в отсъствие на доклади от Правната комисия. Има ли желаещи народни представители да вземат отношение по обсъжданите законопроекти? Господин Михайлов, имате думата.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Това, което прави впечатление при разглеждането на всичките законопроекти, е

в него се защитава това, с което общината може да разполага като собственост и значението на общинската собственост във функционирането на една община.

целесъобразността. Това е и в мотивите – целесъобразността. Тоест § 4, който всъщност третира правото на собственост, който се нарушава с точка „а”: първо собственикът на земя да предлага на арендатора земята си, според мен е грубо погазване на конституционната норма, защото право на всеки български гражданин е да има право на собственост и право на свободно договаряне.

смешно. Тук се погазват принципи на Конституцията и се нарушават права на десетки хиляди граждани, които имат земеделска земя! На десетки хиляди! Правото им свободно да продават своята земя! Това нещо съществуваше от 2007 до 2008 г. Всички знаете, че този текст го имаше и той просъществува само една-единствена година. Знаете какво се случи през тази една година. Съдилищата бяха затлачени с безкрайни дела, безкрайни обжалвания и безкрайно много процедури. И какво? Нищо не се случи. случи. Според мен, колеги, трябва наистина внимателно да се вгледаме в това, което се предлага. Грубо погазване на принципите на конституционност! И този закон, и другият – Законът за опазване на земеделските земи с § 7 и § 8, който ние ще разглеждаме, ако бъдат приети, Синята коалиция ще внесе искане до Конституционния съд за отмяна на тези текстове, защото наистина се нарушават правата. Пред мен са становищата на Българската асоциация на собствениците на земеделски земи, становищата на Нотариалната камара на Република България – всички те са против тези закони, всички те са против тези поправки! Аз приветствах законопроекта на господин Татарски, защото той наистина защитава правото на общинска собственост и свободата на общинската собственост, но не може да се нарушават конституционните права на десетки хиляди граждани! Започнах с това – ако имам такава земя и реша да я продам на дъщеря си, независимо на каква цена, аз първо трябва да мина през арендатора. Да не говорим, че ако някой човек има десетки неща (между първо и второ четене ние ще дадем предложения), ако се осъществява сделка примерно за няколко такива имота, а не за един имот и има договорена една обща цена, тогава кой може да каже примерно на арендатора точно колко струва неговият имот и той сам да определя цената, на която иска да купи имот? Въобще има десетки такива. Обратната разписка, с която ще се получи писмото, тоест

направил предложението точно в това писмо, което е предложено с тази обратна разписка? Дали вътре в това писмо го има това предложение? Това според мен е абсолютно недомислено. Има неща, за които човек трябва да се замисли и между първо и второ четене тези текстове абсолютно да бъдат поправени!

Той имаше една-единствена цел. Знаете, че точно тогава България беше санкционирана за тези заменки, които бяха разглеждани едва ли не като подпомагане на държавата. Те бяха внесени, точно за да няма възможност да бъде застроявано върху тези земи, където има извършени заменки.

приехте най-грешния ход в историята на българското земеделие – да върнете земите в реални граници на собствениците. Забравяте, че в световен мащаб тези поземлени отношения са се решавали или революционно, както го е правил Ленин, бих включил и вашето отношение 1992 г., или еволюционно, каквато е историята на земеделските отношения в света. Има и друга форма, която е административна, която се опитва да реши тези сложни въпроси. Неслучайно в България в момента няма никакво земеделие, защото се опитваме да раздробим непрекъснато тази земя и хората са отчуждени от нея. Уважаеми колега Михайлов, това, че давате възможност на някой, който е арендувал земята за повече години, заложил, инвестирал за повече години, съвсем не отнема правото на собственика да откаже да продава. този закон никой не казва, че на всяка цена трябва да се получи такава продажба. Няма такова нещо. Знаем, че този закон действаше година и половина до 2008 г., а със сигурност знам – вече втори път го преживявам, че към края на мандата на всяко коалиционно управление или еднолично управление

Колеги, ако искаме да развиваме модерно земеделие, трябва да комасираме. Тези проценти трябва да получат някакъв отговор, а не да гледаме на този вид отношения като на някакъв закон и нищо повече. Законите трябва да породят добавена стойност за България.

Уважаеми колеги, уважаеми господин Михайлов! Аз не бих защитавала текста на чл. 4а точно в тази редакция, в която се намира в момента, но държа да кажа няколко думи във връзка с принципите на този текст, който в момента обсъждаме. Смятам, че това правило - така нареченото право на пръв купувач,

гласувала за този текст на второ четене. Ако арендаторът бъде сезиран с желанието на собственика да продаде на определена цена, тогава този арендатор може да даде или да не даде съгласие да закупи тази земя. Когато арендаторът откаже да закупи тази земя, собственикът пак на същата цена ще може да я продаде на когото желае. В такъв вариант не виждам как би могло да се засегне правото на собственост на този собственик, при положение че той ще я продаде на тази цена, на която ще я продаде на тази цена, на която я е предложил и на самия арендатор. Това според мен само ще помогне действително земята да попадне в хората, които я обработват и които трайно са полагали грижи за нея, защото нека не подценяваме усилията и разходите на арендаторите за съхраняване стойността на тази земя.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги!

начинът на убеждение, който ще въведе този текст, е много различен и могат да се създадат различни форми на убеждение

Първо към господин Тасим – Вие сам използвахте думите „коалиция на интереси”. За мен тук и в следващия закон, който ще разглеждаме, абсолютно

това е много по-важно тук, ако може тези арендатори, както Вие казахте, във връзка с комасация и така нататък да им дадем право те да бъдат първи. Откъде накъде ще им даваме на тях право, откъде накъде?! Вие сам казахте: една година и половина работи и какво се случи с този закон? Нали работи една година и половина? Нищо не се случи. Това, което Това, което е важното - ние сме тук, за да защитаваме обществения интерес, не да защитаваме някакви интереси на арендатори, на хора, които искат, както и в следващия закон, цената на земята да бъде ниска. Няма такова нещо. Затова казах и се обръщам към колегите – аз нямам никакъв интерес в земеделието, моята позиция в Министерството на земеделието и храните е именно да съблюдавам обществения интерес, а общественият интерес казва, че това не трябва да бъде прието. Това е. други народни представители, които желаят да вземат отношение? Госпожа Михайлова.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! След изказването на господин Михайлов сигурно няма да изненадам никого като кажа, че няма да подкрепя този законопроект, внесен от госпожа Танева, който е най-спорният от четирите законопроекта, които разглеждаме днес – предложени от Министерския съвет и различни народни представители. Ще се спра само на този законопроект, защото той е въпрос, който има продължение като дебат. Това не е нова тема за парламента. Този дебат съществува от миналия парламент. И тогава нашата позиция на СДС и на ДСБ беше такава, каквато днес я чувате от колегата Михайлов и която ще я чуете и от мен.

човека, чиято земя е под аренда, да не се възползва от другите възможности, които законът му дава. Имаме цял куп други закони, които ни дават права – ако това е моя земя, аз да се разпореждам свободно И едва ако нямам желание да се разпореждам свободно с нея, тогава да я предложа на арендатора или ползвателя. И тук е големият спор. Практически това е проблемът. Текстът, който ни е предложен, не е текст, който да гарантира неприкосновеността на частната собственост. Искам да кажа на колегите народни представители, затова се връщам към дебата от миналия парламент - когато беше приет този текст, много остра реакция и практически много депутати от различни политически сили потърсихме друго решение

писма от колеги юристи, предлагащи други механизми, от хора, чиито земи бяха взети под аренда, даже и от арендатори, които не желаеха точно по този начин да им бъде уредена възможността да изкупуват земи. ние няма да подкрепим законопроекта, но аз се обръщам към вносителите и към управляващата партия ГЕРБ. Явно ще приемете закона. обаче, което трябва да се направи между първо и второ четене, е той сериозно да се промени, защото ако остане в този вид, практически имаме нарушаване на частната собственост – нещо, което е недопустимо. И ако това се случи, наистина въпросът ще трябва да бъде отнесен до Конституционния съд. Не може заради целесъобразност да се унищожават законите! Тук Тук беше казано нещо, което виждам и в мотивите – водеща е целта. Но „целта оправдава средствата” не работи в демократична и правова държава. Не може заради целта да потъпкваме частната собственост. Защото ако водещо е „целта оправдава средствата”, то

може и под всякакви други форми. Тоест гаранцията на собствеността трябва да бъда така разписана, че да не създава възможности за злоупотреба с права, които може да се появят в този закон. ако се приеме законът, трябва да има още много неща, които да бъдат предвидени в текстовете, за да знаем, че ще бъде работещ, а не работещ

госпожо председател. Уважаеми колеги, преди малко се опитах да кажа, че поземлените отношения в България са най-сложните.

Тук говорим за най-сложните отношения в България – поземлените отношения. Идеята е законите да уреждат тези отношения, но не в полза на някоя група. Тук ползата трябва да бъде

отговорът може да бъде и друг. Тъжна картина. Да вземем примера с Германия. Един род може да има много земи, но за пред държавата има един собственик.

този процес може да не приключи. Това е ужасно и в тази посока аз ще направя конкретно предложение. Ако говорим собственикът до 15 дни да отговори на ползвателя и ползвателят до 15 дни също да отговори на собственика, за да може този толкова спорен процес да приключи примерно за месец – месец и половина. Точка! Тогава вече има

едни поземлени отношения, които вече са свършили, са приключили. Не ми се обиждайте, ако кажа, че това е архаизъм, но все пак сте положили огромни усилия да решавате едни отношения, които са приключили. Законът уреждаше тези въпроси до определена година.

Най-голямото ми възражение е във втората част, където Вие приравнявате статута на общинския поземлен фонд с така наречения общински остатъчен поземлен фонд. Първо, уважаеми колеги,

най-слабото и най-критично място във Вашето предложение. Няма как Вие да продавате, в скоби, ничия земя. Тая земя не е била никога на общината! И днес, аз ако още имам спорове с моите родители или пък съдът още не се е произнесъл,

Да не разводним дебата, но има много причини и мога да Ви ги кажа. Основното, по-важното е, че както се случва в парламента, това се случва и в местните парламенти – тематично съветите могат да се съберат и да решат един въпрос и то ще бъде в ущърб на собствениците, ако мога да го кажа по-ясно. Уважаеми колеги, догодина има нови избори, ще дойдат нови управляващи. Вие сега залагате прекрасни идеи за откритост, честност и т.н. Надяваме се следващите да бъдат по-честни и по-открити, за да решат и този въпрос. Но това избързване на мен не ми говори добре, най-вече за това, че се разпореждате с чужда собственост. Има една трета част, която също няма как да споделим с Вас, господин Татарски, защото Вие, управляващите, в предизборния период имахте няколко основни теми – горите, замяната на горите, земите, замяната на земи и промяна на предназначението на гори и на земи. Сега, ако трябва да обобщя това, което казвате в закона, е: може да има промяна на предназначението на земи при еди-какви си условия. Вие въобще нямате идея да отричате тази практика. Нали беше най-лошата? Ако е най-лошата, има една простичка формула – казвате: в България няма да има промяна на предназначението на земите. Точка и край! Всички гласуваме. Имаме ли такава идея? Нямаме, защото не е сериозно, не е свързано с живота в България. Аз споделям тази оценка. Но пък точно

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Тасим, бих искала да Ви обърна внимание по отношение на подкрепата, която изказахте за чл. 4а. Да, съгласна съм с всички аргументи. Вие споменахте само, че има един пропуск, тоест не е поставен срок, в който трябва да се получи отговор. Този срок е регламентиран и той е 30 дни от получаване на съобщението и е записан в т. 2 на чл. 4а - § 1, т. 2. Това, което бих искала да Ви кажа, е по отношение на земите по чл. 19 в законопроекта на господин Любен Татарски. Тази земя не е ничия, тези земи по чл. 19 са така наречените остатъчни земи, остатъчен фонд. Тоест това е земя, която някога е била нечия, но впоследствие в сроковете, предвидени в закона, тя не е заявена от собственици или наследници. Законът позволяваше и беше регламентиран срок, в който тези земи, които не са заявени пред съответната тогава поземлена комисия, да бъдат заявени по съдебен ред в районните съдилища.

беше отменен. Тоест този срок вече беше спрял и не можеше да се заявява земята и пред съдилищата, защото така или иначе тази процедура в един момент просто трябваше да приключи. Земите по чл. 19, тъй като са остатъчни земи и съответно предвидени за обезщетяване на вече присъдени съдебни решения, са предоставени на общините за ползване и те могат да ги стопанисват и ползват само в рамките на една година. Тоест те не могат да ги отдават или да се разпореждат с тях дългосрочно. разпореждат с тях дългосрочно. Да, господин Татарски е от район, където тези земи са атрактивни, но аз пък съм от район, където те никак не са атрактивни – тези остатъчни земи, защото, да си кажем честно, когато са правили плановете за земеразделяне, там, където не са хубавите и атрактивните земи и

Уважаеми колеги, правя процедурно предложение да удължим работното време до гласуването на тази точка и ви моля за това. От 1 юли тече трансферния прозорец за комасацията за ползването на земите. Господин Михайлов е прав – първият законопроект стои от февруари месец. Изчаквахме процедурата. Тези поправки касаят и промени в чл. 37в и е изключително наложително за земеделието в България Благодаря Ви, госпожо Танева. Аз мисля, че ще успеем и без удължаване, но така или иначе

така както сте разписали този законопроект за чл. 4а – има тази норма – да. Вижте какво казвате. Дяволът е в подробностите. Често пъти, когато се пишат закони дяволът е в запетайката. „Ползвател по предходната точка не е приел предложението в срок от 30 дни.” Например има хиляда начина, защото ние сме много творческа нация, когато трябва да измисляме дяволъци – извинявайте за израза, но все пак потенциалът ни се развива в тази посока страшно бързо, ако трябва да прескочим закона. Един ползвател на земя може да измисли хиляди начини да не получи по никакъв начин тази покана. Това трябва да се избегне от закона. За да не попаднем под идеята, която

но дава възможност за творчество, което на мен не ми харесва. Затова казвам, че ще подкрепим при подусловие, че трябва да има някакъв императив в двете отношения – ползвател и собственик. Казвате

казвам го съвсем искрено, но такива въпроси би трябвало, или поне досега са решавани с отношение на Министерския съвет, а не в комисии, дебати. В един от дебатите беше дошъл главният секретар на Министерството на земеделието. Главният секретар не е лицето за правене на политика в България. Нали?

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители!

в своята същностна част е посветен на темата за опазване на земеделските земи, а утре ще разглеждаме два законопроекта на тази тема – на Министерския съвет и на група народни представители – закони за опазване на земеделските земи. Днес и утре общо ще гледаме шест закона, свързани с националното богатство на България, с най-важния фактор за благоденствието на българския народ с един необикновен фокус, в който се съсредоточават много интереси. Разглеждаме шест законопроекта около най-важния фактор за икономическото състояние на България днес и утре, защото земята е свързана не само с продоволствието, не само с търговията и износа на България, но и с нейните подземни богатства, с водите и с енергетиката. Аз бих нарекъл тези шест закона, че засягат най-вече този въпрос как в България ще се управляват интересите и инвестициите около усвояването на възобновяемите енергийни ресурси на България. Това е голямата скрита тема, въпреки че дискусията днес започна около един много важен, но много отделен въпрос от четирите законопроекта и се радвам, че последното изказване стигна до честността на управлението и отговорността на правителството, когато става дума за такива въпроси да изложи своята доктрина, да предложи на мнозинството и то да утвърди според своя политически облик и въз основа на доверието на българските избиратели как ще се уредят тези обществени отношения с изключителна важност. важност. Министерският съвет внася по тези четири законопроекта един, който урежда само един въпрос – статутът на независимите оценители. Утре ще разглеждаме много по-важен Законопроект на Министерския съвет за опазването на земеделските земи и всъщност регламентиращ управлението на инвестиционния интерес в областта на енергетиката. Отделно за законопроектите, които днес се предлагат се взема отношение главно по законопроекта на господин Татарски. Защо той спечели такава широка подкрепа 18:0 гласа в Земеделската комисия? Това, което каза господин Михайлов, че той бил ярък изразител на общинските интереси е вярно, но то е само фрагментарно. Аз мисля, че този закон получи голяма подкрепа, защото той разсича един възел, който се завързваше досега поради много страхове и много интереси разпореждането с общински и държавни земи да бъде пречка на наличен инвестиционен интерес. Дори когато вие сваляте от две трети на половината съветници, които ще дадат ход на една процедура и едно управление, това също е важен фактор. Когато предлагате реда за така наречения остатъчен фонд по чл. 19 как да отива за реализиране на инвестиционни намерения, това е в същата посока. Онова, което традиционно сме пазили – пасищата и мерите, в онова си същностно предназначение, което е било основание да бъдат съхранявани, ако днес има условие и там минава и се реализира изключително важен инвестиционен проект, когато вие променяте процедурата и реда, това ражда надежди и очаквания в определени инвеститори, че ще преодолеят пречките, които са били досега. Като прибавиме и опита да се преодолеят – със законодателство предишното правителство и в сегашното правителство, онези действия, които водеха до заменки, до прекомерен интерес на морето и в курортите, то доведе също до стагнация, която Вие разсичате с вашия законопроект. Аз го подкрепих по същите причини. Но искам да предупредя: онези, които хранят надежди, че той ще преодолее пречките пред техните намерения, че ще останат излъгани. Те ще останат излъгани, защото само на малко инвеститори ще бъде даден ключът към реализиране на тяхното инвестиционно намерение. Вие сте отворили вратите. Министерският съвет с утрешния законопроект, когато ще направи уговорката, че от първа до четвърта категория и поливните земи могат, в края на краищата, да се използват за възобновяеми източници – също ще подхрани надежди. Но той ще постави едно условие. И то ще бъде субективно условие. То ще бъде, както вие употребихте думата – честно, аз ще кажа – не винаги честно, защото териториите и изготвените карти на земеделски земи, които ще бъдат включени в плана за усвояване на възобновяеми енергийни източници, ще бъде приет и изпратен в Брюксел, без обществено обсъждане и без оценка за въздействие върху околната среда. Само определени инвеститори, които вече са заложили собственост върху тази категория земи, по така предлагания от Министерския съвет закон, ще могат да се възползват от това право. Те ще се възползват и от вашата отворена врата,

седем фрагмента: вчерашният Закон за биологическо разнообразие, който сам по себе си не може да му бъде възразено и трябва да бъде подкрепен, днешният – на Татарски, на който отделно взето, не може да бъде възразено и трябва да бъде подкрепен. Другата седмица – Закона за водите с изменението, което е внесено по подобие на това за наркотиците, законите на Министерския съвет всичко това наредено в една гама има в края на краищата за цел, както казва Министерският съвет в своите мотиви: от 12 хиляди мегавата, заявени инвестиционни намерения,

обслужите с гласуването си и подкрепата си този скрит интерес на единици, които да инвестират в единственото интересно направление днес, това няма да ви даде онази подкрепа, която имахте, това няма да превърне българската земя в онова, с което започнах: фактор за национално благоденствие, фактор за икономически растеж, стимул за реални инвестиции. Но затова ще говоря подробно утре, когато разглеждаме закона. Само искам да кажа, че това изменение... така е, защото ето с това листче, което е занесено след подготвения доклад за второ четене на Закона за водите,

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Темата по която днес се говори и се дебатира в нашата зала е доста важна и интересна. Аз искам да акцентирам върху няколко основни, и смятам, изключително важни неща. За да не отегчавам залата няма да казвам, че големият проблем на България започва с колективизацията на земеделските земи, когато хората са изгонени от селата, а собствеността им е отнета и оттам нататък започва една бездуховност, не само в българското село, но и в цялото българско общество. Към днешния дебат преминавам веднага. В този дебат ние трябва да търсим три вида лобистки интереси, които се преследват. Тук не искам да казвам лобистки интереси в лошия смисъл на думата. От една страна, фондовете имат интерес да се включат и да купуват земи, и да инвестират в тези земи на максимално ниска цена. От друга страна, арендаторите, които ежедневно понасят всички несгоди и на времето, и несгодите на пазара, и несгодите на икономическата криза имат интерес също да купят земята, възможно за тях на най-ниска цена от тези, чиито земи обработват. Има обаче един трети кръг хора, и този трети кръг хора са собствениците на земи, които са длъжни – ние като депутати, това е мнозинството от хората, а и Конституцията ни задължава – да им дадем възможност да получат за собствеността си най-голямата възможна цена. Има и един интерес, който аз смятам, че е интереса на държавата, а именно: с множество на брой политики да се стимулира един процес на ускорена комасация на нашето земеделие, защото то може да бъде конкурентноспособно в рамките на Европейския съюз само в комасиран вид. в комасиран вид. Аз подкрепям идеята арендаторите да имат възможност първи да изкупуват земите, които обработват само при едно условие, тези арендатори и тази процедура са направени по такъв начин, че да не се препятства собствеността на собствениците на земята. Както в момента – хората, които са юристи, и особено адвокатите, знаят как се заобикаля съсобствеността, която е по чл. 33 от Закона за собствеността – чрез различни възможности. Всички знаем, че се пращат нотариални покани и други такива, изключително бързо се превъзмогва съсобствеността и се реализират сделките между съсобственици. Нека тук да бъдем изключително коректни и почтени. Моето предложение, което смятам да направя между първо и второ четене, е да се намери процедура, при която собственикът на земята, изпращайки най-напред покана до арендатора да закупи земята му, да му посочи точните и ясни условия, при които да я закупи цената, на която по нотариален акт тази земя ще бъде продадена, да не може да бъде по-ниска от тази, на която съответно е бил поканен той да я закупи. Защото, пак казвам, на първо място интереса на държавата е да имаме комасирани земи. На второ място е собственикът, който трябва да получи максимално високата цена, и на трето място е арендаторът, който трябва да има възможност и сигурност

повече емоционално, отколкото юридически. Но смятам, че ние в България сме изключително изостанали в процеса на създаване на едно модерно конкурентноспособно земеделие с изливане на огромен капитал, който той има нужда да получи. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ към господин Татарски? Благодаря, госпожо председател. Колеги, наистина предлаганите от мен промени в закона целят единствено и само подобряване на нормативната база, която съществува по отношение управлението, стопанисването и ползването на общинските земеделски земеделски земи в поземления фонд, който е собственост на общините. Това се подчерта от всички изказващи се, че ако тук има някакъв лобизъм, то е единствено и само в интерес на общините. Не мога да се съглася с думите на господин Тасим, че тази земя била някаква ничия. В същия този закон, в чл. 19, е казано, че след влизане в сила на плана за земеразделяне и одобрената карта на съществуващите и възстановими стари реални граници, което се е случило вече доста отдавна, земите стават общинска собственост. Тоест този закон прехвърли собствеността и даде правото на такава собственост на общините. Тя не е ничия. Тя в момента е общинска собственост, само че вие трябва да обясните защо преди три години наложихте тази забрана върху тези земи. Точно преди три години дадохте три месеца срок единствено със свидетели да се доказва отново правото на собственост в съдилищата, да се задръстят поземлените комисии, в точно определени райони и общини, каквато беше и нашата, тоест дадохте една възможност някой още веднъж да докаже нещо, което очевидно, че е съмнително, дали е било негово. Както и да е! Три години минаха. Срокът беше пет години – не знам защо, но остават две години. Има ли значение?! Ние даваме възможност в предложението, което съм направил, в остатъчния период, ако има такива случаи, тези хора да имат правото и да могат да бъдат обезщетени. Правото на тези, които имат имат право от присъдено решение на съда за собственост върху определена земеделска земя, да могат да получат възстановяване на тези земи в останалите две години. Ние не им ограничаваме това право, но даваме възможност на общините свободно да се разпореждат с тази земя, по силата на този закон, да не Ви чета откога е промяната на този текст, е станала общинска собственост. Съгласете се, че това беше една огромна спирачка не само за кметовете и общините, където има някакъв интерес. Ако вие решите да засадите лавандула, да кажем, общината не може да ви даде тази земя за повече от 3-4 години. Ако решите да засадите дървета – това е невъзможно. Ако решите да направите стопанска постройка, ферма, да кандидатствате по програмите на Европейския съюз, общината не може да Ви даде право на строеж. Няма как да стане! Ограничихме всички тези възможности и сега отиваме на следващия член, който Вие казвате, че отваря някаква вратичка, а пък аз да Ви кажа, че в досегашния закон – не вратичка, то нямаше врата! Изобщо не бяха упоменати условията, при които може да се извършва промяна на предназначението на земеделска земя. Аз пак говоря тук само за общинския поземлен фонд и съм упоменал изрично шест случая, в които това може да стане. Ако Вие оспорите един от тях, че е нецелесъобразен, аз ще ви бъда благодарен, но това не е неискрена, не е нечестна постъпка – по-скоро слагаме някакъв ред. Казваме точно в кои случаи може да се извърши тази промяна на предназначението. Досега това нещо го нямаше в закона, тоест някой по усмотрение можеше да прави такива промени, след като е направил съответната заменка, да кажем. Така, че с предложените промени от мен в този текст на закона създавам и искам да създам някакъв ред, правила при които се извършва това, тази промяна на предназначението. Тук вече отиваме в другия Закон за опазване на земеделските земи, който вероятно утре ще разглеждаме. Донякъде съм съгласен с господин Божинов, че не трябва да решаваме този въпрос на парче. Някой е поставил, направил искане, давай за него да решим по някакъв начин този въпрос. Това, което аз предлагам и в Закона за опазване на земеделските земи е определен ред, в случаи, в които това може да се извърши. Да не ви ги чета, защото те са толкова принципни, че едва ли някой от вас може да ги оспори: обекти от техническа инфраструктура по смисъла на ЗУТ, реализация на инвестиционни проекти, получили сертификат за инвестиции клас „А”, разширяване на строителните граници или създаване на нови в населените места. Да не ви казвам в колко населени места – и в Родопите, и в други планински райони, около населените места са мери и пасища. По силата на сега действащия закон, ако искате там да разширявате територия, да строите къщи – това е невъзможно! Колеги, да ви обърна внимание Ако искаме да променим Конституцията, са необходими две трети от гласовете на народните представители. Ако искаме да променим не предназначението, а начина на ползване на мерата или пасището, което може да бъде седма, осма, девета категория, някъде по чукарите, са необходими три четвърти от общинските съветници. Къде е логиката? Нали?! Затова принципът, който залагам в чл. 19, 24 и 25 е уеднаквяване режима за ползване, стопанисване и управление на всички земи от общинския поземлен фонд. Защото по отношение на мерите и пасищата, които има резон да бъдат защитавани, ние утежнения режим за мерите и пасищата го пренасяме и върху другите земи от общинския поземлен фонд. Тоест там слагаме по-сериозни ограничения, но той не може да бъде толкова рестриктивен, защото, колеги, пак ще ви дам пример: казано е в закона, че ако трябва да се промени предназначението на мера или пасище в дадено населено място, да кажем за депо за твърди битови отпадъци, регионално депо, което се намира в землището в дадено населено място, трябва да проведем референдум. кажете ми, дали ще има такова населено място, където населението да подкрепи една такава идея? То ще бъде против! И тогава какво излиза – ние не можем да реализираме една такава необходимост за всички жители на населеното място и проект местната общност. Като казвам, че трябва да регламентираме реда, в който може да се променя предназначението на тези земи, имам предвид ето такива обекти, за които е необходимо това да се извърши. Сега действащите норми в закона твърде много утежняват и ограничават тази възможност. Не искам да засягам и другата тема за сдруженията за напояване, защото се разбра, че ще има нарочен закон за това. за това. Спирам до тук. Колеги, разберете, всички тези предложения, завършвайки, работят единствено и само в полза на общините, в условия на финансова криза. Ние им даваме глътка въздух, това е една реална антикризисна мярка, не пари, ние им предоставяме ресурси, възможност да се разпореждат по-свободно, по-ефективно, по-разумно с това, което законът им е дал право. Правото на собственост върху тяхната земя. Благодаря Реплики към господин Татарски? Няма. Желание за изказване? Заповядайте, госпожо Цачева. Уважаеми колеги, аз съм изключително удовлетворена от дебатите, които текат в тази зала по отношение на предложените четири законопроекта и се присъединявам към говорилите преди мен за актуалността, необходимостта, големият обществен интерес и значимостта на тези обществени отношения, които са предмет на дебати на първо гласуване. На първо гласуване, знаете, ние маркираме философията и предмета на предложените изменения и допълнения. В този смисъл, аз ще подкрепя предложението на народните представители Танева, Гюзелев и Аврамов. В същото време ще обърна внимание, че един непрецизен текст стана причина няколко часа вече да обсъждаме: има ли накърнено конституционно право на лична собственост с това предложение, няма ли? ли? Юристите тук можем да повдигнем още редица хипотези. Защото какво правим, колеги, ако двама братя са съсобственици на земята? Ще действа ли чл. 33 от Закона за собствеността и задължението на единия брат, ако реши да продаде, да продаде, първо да предложи на брат си, по реда на чл. 33 от Закона за собствеността или направо като специална норма трябва да предложи на арендатора по чл. 4а? Аз мисля, че между първо и второ четене това нещо трябва задължително да бъде преодоляно. Подкрепям инициативата на колегите – на господин Чукарски и на госпожа Михайлова, които казаха, че действително този текст трябва да бъде прецизиран. За себе си аз нямам никакво съмнение, че чрез него ние бихме нарушили, ако го приемем на второ гласуване – пак повтарям, в негов коригиран вариант, Конституцията и право на собственост на отделната личност във всички демократични общества от римско време правото на собственост е най-пълното по обем, абсолютно вещно право. Но, колеги – тук се обръщам най-вече към юристите, това право се простира там и дотолкова, доколкото се явява ограничител на права на трети лица, на чужди права. Ние в нашето законодателство имаме действаща разпоредба на чл. 50 от Закона за собствеността, която казва как може да бъде упражнявано това право. Е, питам аз: тогава, когато ние всички с вас тук, в тази зала, сме призвани да защитаваме най-вече обществения интерес, аз не чух нито един от вас да каже, че не в обществен интерес земята на България да се обработва, а това се прави основно от ползвателите на земята и, разбира се, и от собственици там, където все още могат или пък имат съответната компетентност. Питам аз: ако един гражданин, имащ право на собственост, но решил в противовес на обществения интерес, че няма да обработва тази земя и я продаде на някакво трето лице, което няма никакво намерение да я обработва, а само по някакъв начин да инвестира в нея, трябва ли тогава всички ние да бъдем безучастни към това конституционно частно право на всеки един субект – носител на вещи права, каквото е правото на собственост, и да нямаме механизми, по които да кажем – да, правото на собственост по Конституция е гарантирано, но в същата степен трябва да бъде гарантиран и общественият интерес. А той е - и това не е въпрос на целесъобразност, колеги, а това е въпрос на законосъобразност това е, че земята на България трябва да се обработва. Защото имаме примери с други съседни на нас държави, които са изцяло в планински райони, които нямат никакви условия за земеделие, но те са направили така, че там са поставили различни оранжерии и те хранят Европа в момента! А ние с нашата богата българска земя и продукция – като отидем на пазара, понеже себестойността е голяма, си купуваме пак от пластмасовите домати, краставици, пипер и т.н. В този смисъл апелът ми към колегите вносители на такива текстове е: когато философията, когато духът на закона изисква необходимост от промяна на правни текстове, нека първо да потърсим съдействието на специалисти, експерти и юристи, за да бъдем по-прецизни в редакцията, въпреки че няма лошо – всички ние тук можем да предложим каквото и както намерим за добре, затова има второ гласуване, затова са постоянните комисии, затова е Комисията по правни въпроси. Така, че мисля от този дебат днес, ако се ориентираме към приключване, без да се ограничават възможностите на всеки един от вас да вземе думата,

предмета на тези изменения, обсега на промените. Уважаеми колеги от водещата комисия, чака ви много работа между първо и второ гласуване. В този вид по този начин, поднесени текстовете, те не могат да бъдат правна норма на действащо право. Благодаря ви.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Много от въпросите, които по принцип бих искал да споделя, в една или друга степен бяха засегнати. Аз само ще добавя нюанси по някои от темите, които бяха обсъдени

Това, което беше лошото е, че ползвателите – арендаторите, злоупотребиха от това, което ние искахме, а в случая – вие искате да направим. Тук, колеги, включително и председателят на Народното събрание госпожа Цачева каза някои от опасностите, които трябва да се избегнат и и да се промени така, че между първо и второ четене текстът в пълна степен да отразява желанията ни и смисълът на това, което е заложено в чл. 4а. Няколко думи по законопроекта на господин Татарски.

въпроса за сдруженията за напояване, вие искахте да отрежете правата на такива сдружения. В същото време се разбра, че текстът не е изчистен.

в тази му част засега наистина го оттеглете, да го няма. Защото в останалата му част законопроектът е добър и подкрепата за него е нужна. И той ще бъде подкрепен. Но в тази му част той да не съществува. Като му дойде времето, да го решим по начин, който да включва вашата идея

Уважаеми колеги, този дебат е фундаментален, защото се отнася до основни начала – не само на правото, не само на правовия ред, на основни начала в демокрацията и цялото 20-годишно развитие. Аз съм от хората, които преди около 20 години гласувахме, тук има и други от тях, за връщането на земята в реални граници нещо, което много пъти е оспорвано, оплюто и ние съответно сме понесли наистина много обиди. Уважаеми колеги, едно от нещата, за които съм най-убеден, че съм направил през тези 20 години, е това. Ако не го бяхме направили преди 20 години с всички съпътстващи проблеми, които възникнаха, тогава този дебат в момента щеше да бъде невъзможен. Нямаше да има арендатори, господа особено на предната банка, които да имат интереси днес и да искат да получат тази преференция. И ще ви кажа защо. Ако земята не беше върната в реални граници, тогава

Това, което направихме тогава, беше да направим българския гражданин, всеки отделен човек – всеки, казвам, отделен човек, собственик. го направим собственик на земята му с всички произтичащи от това последици, които, пак повтарям, са фундаментални. Това право е естествено човешко право! Такова право, каквото и каквито са правата на човека. Защото правото на собственост е част от тези права. Оттук нататък всяко посягане на това фундаментално човешко право е отстъпление от този логичен, последователен и създаващ може би много проблеми, но единствен път на демократично развитие през последните двадесет години. Сега, в тази ситуация да се използват властови лостове и възможности за облагодетелстване на едни или други групи хора и лобита

Земята е основен източник на живот, тя е основно благо и възможност на всеки да съществува. Някога, когато се разграждаха ТКЗС-тата, много хора не го разбираха, не го осъзнаваха, включително и отляво, но те бяха първите, които посегнаха, взеха си земята. Много от тях, пак повтарям, бяха първите, които подадоха заявления и си взеха земята в реални граници, защото това беше тяхно право. Не тогава – разграждането на ТКЗС-тата и връщането на земята в реални граници, беше причината за сегашната криза в земеделието. Причините за сегашната криза в земеделието и за това, че много съседни страни от пустини направиха градини, а ние от градина, каквато можеше да бъде държавата ни, направихме пустиня, са съвсем други, съвсем

Недейте да променяте хода на историята от двадесет години, която е правилна! Нещата ще се наместят, ще си дойдат на мястото, земята ще се комасира,

обществото получи един актуален отговор на въпрос, който е задаван много редовно. Хората още се питат кой беше авторът на идеята за раздробяване на комасираната земя като оптимална форма за производство и високи резултати. Ние получихме отговор. Вторият въпрос, който задават много често, е: „Кой измисли ликвидационните съвети”. Почти

Господин Шопов, за разлика от господин Божинов, аз също смятам, че това, което обсъждаме, наистина е фундаментално. Проблемите са основополагащи, защото имат отношение както към свободата ни като граждани и правото ни да имаме собственост, да имаме земя,

с благодарност към всички онези в тази зала, които пряко са участвали във възможността всеки един от нас да бъде собственик, както казахте Вие – българският гражданин да притежава земя. Но това е право, то не е задължение, господин Шопов. Аз не искам да притежавам земеделска земя, въпреки че имам такава по наследство, защото не мога да я направя градина. Не всеки може да превърне една земеделска земя в градина. Аз нямам тези познания, нямам този опит. Ако аз притежавам собствена земеделска земя, тя ще буренясва. Има обаче други граждани, които имат познанията, имат опита и квалификацията. Нека те да ползват земята. А когато те имат интерес, нека създадем правна възможност тези хора и да я притежават. Правото да притежавам земя не може да бъде съразмерно със задължението да имам такава земя. Аз не желая да притежавам земеделска земя.

продайте я – много просто! И като започнете да продавате, ще видите, че много по-добре ще я продадете и ще бъдете по-доволна, ако я продадете не според това правило, което сега искате да въведете и да натрапите на самата Вас.

Какво да кажа на господин Божинов? Той живее още със споровете, драмите и проблемите от 90-те години. На господин Божинов още му се плаче за ТКЗС-тата.

Уважаеми народни представители, има четири законопроекта, ще ги подложа подред на гласуване. Първо, Законопроект с № 054-01-9, внесен от народния представител Михаил Михайлов и група народни представители на 18 февруари 2010 г. Комисията по земеделието и горите Моля народните представители да гласуват.

Преминаваме към втория законопроект - № 054-01-22, внесен от народния представител Любен Татарски на 19 март 2010 г. Моля народните представители да гласуват.

прието. Следващият законопроект - № 054-01-29, внесен от народните представители Десислава Танева, Димитър Аврамов и Стоян Гюзелев на 31 март 2010 г. Моля народните представители да гласуват.

Думата за отрицателен вот има народният представител Агов.

Гласувах „против” с аргументите, които вече чухме от неколцина наши колеги и аз няма да ги повтарям. Ще кажа само следното: вижте резултатите на таблото – кой за какво гласува, как се оформят съюзи, които нямат нищо общо с разделителната линия между опозиция и управляващи! Това трябва сериозно да ни смути, защото виждаме един шарен интерес в този парламент, който изобщо не отговаря на волята на избирателите и на обществения интерес! Ето, това трябва да ни накара да се замислим много сериозно тогава, когато разсъждаваме над едно от

Съобщения за парламентарен контрол на 25 юни 2010 г.: 1. Министър-председателят на Република България Бойко Борисов ще отговори на питане от народния представител Георги Пирински. 2. Министърът на външните работи Николай Младенов ще отговори на два въпроса от народните представители Димитър Карбов и Петър Димитров. 3. Министърът на културата Вежди Рашидов ще отговори на въпрос от народния представител Иван Костов. 4. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков ще отговори на пет въпроса от народните представители Петър Димитров, Корнелия Нинова, Михаил Миков, Иван Николаев Иванов и Румен Овчаров, Петър Курумбашев. 5. Министърът без портфейл Божидар Димитров ще отговори на въпрос от народния представител Иван Костов. 6. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев ще отговори на един въпрос от народния представител Георги Божинов и на две питания от народните представители Павел Шопов

въпроса, Меглена Плугчиева, Евгений Желев и Спас Панчев. 9. Министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов ще отговори на два въпроса от народния представител Меглена Плугчиева и на питане от народния представител Корнелия Нинова. Уважаеми народни представители, утре пленарното заседание ще започне в 9,00 ч. Закривам пленарното заседание.